dosada raspravljanim točkama. Imat ćemo vjerojatno 7 raspravljenih prijedloga zakona. Sad bi bio rasprava o – 7. Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih, drugo čitanje P.Z. br. 537 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, obitelj, mladež i šport, lokalnu i područnu samoupravu. Izvješće ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih razlikuje se u odnosu na prvo čitanje u tom smislu što je predlagatelj uvažio većinu prijedloga i primjedbi izrečenih u saborskoj raspravi prilikom prvog čitanja u smislu poboljšanja konačnog teksta zakona i ono što je drugačije u odnosu na prijedlog iz prvog čitanja je to što je Konačnim prijedlogom zakona jedinicama lokalne i regionalno, odnosno područne samouprave obveza osnivanja Vijeća mladih što prijedlogom iz prvog čitanja nije bilo definirano kao obveza nego kao mogućnost općina, gradova i županija da osnuju Vijeća Također značajna razlika je i u tome što u Konačnom prijedlogu zakona je otvorena mogućnost da predsjednici Vijeća mladih budu i osobe koje su mlađe od 18 godina što u prvom prijedlogu nije bilo tako definirano. značajna izmjena je i to što je obveza jedinica lokalne i područne samouprave obveza osiguranja financijskih sredstava za rad Vijeća u svojim svojim proračunima kako bi se stvorile sve pretpostavke za normalno funkcioniranje Vijeća mladih. Također obveza je jedinica lokalne i područne samouprave osigurati prostorne uvjete za rad Vijeća kao i pružiti svu potrebitu pomoć za obavljanje stručnih i administrativnih poslova. je također značajno da je Končanim prijedlogom zakona definiran i rok u kojem općine, gradovi i županije moraju osnovati Vijeća mladih, a to je 6 mjeseci. Dakle, držim da uvažavanjem ovih prijedloga i primjedbi rasprave prilikom prvog čitanja ovog Zakona je Konačni prijedlog zakona kvalitetniji i bolji i da će imati potporu ovog Visokog doma, a za kraj da kažem i to da mreža mladih Hrvatske, dakle organizacija koja okuplja 60-tak udruga mladih je podržala Konačni prijedlog zakona. Doduše, oni imaju primjedbe na naziv zakona, ali su apsolutno suglasni sa sadržajem i smislom ovog Zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HSP-a gospodin zastupnik Pejo Trgovčević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Evo klub HSP-a će podržati donošenje ovoga Zakona o vijećima mladim ali ja ću u svezi ovoga zakona svakako neću reći kao što je naš kolega Vuljanić rekao za donošenje Zakona o sudovima da je razočaravajuće dobar. Ja ću reći da je ovaj zakon bolji od onog dosadašnjeg kojega nismo imali. Konačni prijedlog zakona o Vijećima mladih uređuje osnivanje Vijeća mladih djelokrug njihovog djelovanja, te postupak izbora članova Vijeća mladih što je svakako dobro. U klubu HSP-a držimo da je također dobro i to što predstavnička tijela lokalne i područne odnosno regionalne samouprave osnivaju ta Vijeća mladih kao svoja savjetodavna tijela i to sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni i u društveni život, u tim naravno jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave. Međutim, neprihvatljivo je ovo obrazloženje Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao predlagatelja ovoga zakona, da mi to radimo zapravo donosimo ovaj zakon da bi se uskladili sa zakonima Europske unije i pri tome napominje da već nekoliko desetljeća zajednica europskih zemalja, Vijeće Europe te Europska unija prepoznaju važnost i posebno mjesto daju mladima u društvu te njihovu važnu ulogu u izgradnji demokratskog kako političkog tako i civilnog društva. Napominjem da mi u klubu HSP-a podržavamo donošenje ovoga zakona ne zato što to od nas netko zahtijeva i traži nego zato što smo uvjerenja da je to prijeko potrebno za hrvatsku mladež a ujedno pitam se zašto uopće se do sad i do danas čekalo za donošenje ovoga jednoga ovakvoga kvalitetnoga zakona koji služi zapravo za dobro naše naše mladeži i nacije u cjelini. Dobro je koristiti svakako dobra iskustva drugih zemalja ali zašto je se čekalo u tom vremenskom razdoblju od 10, 15 pa i više godina ovakav jedan zakon. Dobro je i potrebno donijeti ovaj zakon radi toga što do sada rad i nastojanja mladih nije bilo nikako regulirano naročito financiranje rada mladih. Do sada mladi su bili prisiljeni svoj rad i svoja nastojanja prezentirati preko raznih udruga koje su u većini slučajeva iskorištavali mlade za neke druge svoje ciljeve. U ime kluba HSP-a ja ću reći da je zapravo zakonom se dobro uređuje sastav članova Vijeća mladih na na način da je propisano kako su mladi u smislu ovoga zakona osobe sa prebivalištem na području jedinice lokalne odnosno područne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se Vijeća mladih i osnivaju. Ali napominjem da u ovome prijedlogu konačnog zakona a to smo i upozorili kada je bilo i prvo čitanje da bi bilo dobro da u zakonu stoji da Vijeća mladih odnosno članove mladih predstavljaju članovi vijeća u dobi od 15 do 29 godina ali u napomeni za mlade koji se kandidiraju za članove vijeća da bi bilo dobro odrediti granicu od 15 do 25 godina, s tim da bi predložili onda i izmjenu a naš je to i prijedlog da mandat članova Vijeća mladih onda bude bude određen na četiri godine a ne na dvije godine. Što se tiče ovoga zakona da on još propisuje koja Vijeća mladih osnivaju jedinice lokalne samouprave odnosno koja Vijeća mladih osnivaju jedinice područne samouprave mladih i u Gradu Zagrebu. Nepotrebno je po našem mišljenju posebno birati Vijeća mladih po županijama. Ako u ovom zakonu reguliramo da svi izabrani predsjednici Vijeća mladih, gradova i općina koji su izabrani u gradovima, općinama pojedine županije budu ujedno i članovi Vijeća mladih mladih županija to bi daleko kvalitetnije doprinijelo njihovom radu, zajedničkom radu i zajedničkim programima koje bi oni stvarali na području pojedine županije. U ime kluba Hrvatske stranke prava ja ću još samo reći da je jednostavno dobro podržati ovaj zakon bez obzira što on za sada možda ima i nekih nedostataka, jer ovim zakonom zapravo pružamo našim mladima da da se organiziraju, da savjetuju sadašnja predstavnička tijela i da zapravo oni utječu na neki način na sam rad kako politički tako i društveni u pojedinim lokalnim sredinama. Slažemo se također i sa prijedlogom broja članova mladih jer koliko mogu iščitati iz ovoga konačnog prijedloga zakona da se predlagatelj povodio i zapravo Zakonom o lokalnoj samoupravi jer vidim da se otprilike slažu broj članova Vijeća mladih sa brojem članova poglavarstava pojedinih općina, gradova i županija i dakle, ne podržavamo neke prijedloge nekih stranaka da bi ti članovi odnosno Vijeća mladih trebali imati daleko veći broj članova. Držimo da bi to samo doprinijelo zbunjivanju rada mladih odnosno nekvalitetnijem radu. Evo, na kraju samom reći ću i to da je dobro donijeti ovakav zakon iz razloga da nema mešetarenja i nikakvih iskorištavanja naših mladih koji se mogu sada nakon ovoga zakona jednostavno organizirati i kvalitetnije raditi i doprinijeti radu cjelokupnog društva i zajednice. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Jozo Radoš. Izvolite!

Problem isključenosti mladih iz društvenoga života, pogotovo onih njegovih procesa koji su vitalni za održavanje društvenoga života je opći problem i ne tiče se samo Republike Hrvatske. To je dakle univerzalni problem. Mladi sve više i više zaziru od oficijelnih oblika upravljanja društvom i državom i traže naravno svoje alternativne oblike koji naravno mogu biti i elementi bijega. Dakle, mladi su nezadovoljni. To je opće stanje i to traje već nekoliko desetaka godina, sve to pokazuje istraživanje koje je u Hrvatskoj proveo jedna naša ugledna institucija a u našem obrazloženju se govori kako jedan od tih nalaza aktivno sudjelovanje mladih, citiram, obilježeno je međusobnim nepovjerenjem društvenih i političkih institucija i mladih ljudi. To je stanje koje danas nesporno vlada i u Europi i u svijetu, dakle pogotovo u razvijenim državama i pitanje je kako mlade uključiti, približiti ovim oficijelnim procesima upravljanja društvom je vrlo važno političko i društveno pitanje. Donošenjem ovog i zbog toga su donesene mnoge deklaracije, rezolucije. Ovdje se spominje Europska povelja Vijeća Europe od 1992. godine, Bijela knjiga Europske unije itd. Ali zapravo, unatoč svih tih deklaracija, bijelih knjiga u tom smislu je vrlo malo toga učinjeno. To su općeniti dokumenti sa puno fraza i sa malo praktičnih pokušaja i mogućnosti da naprave neke značajnije pomake u tom smislu. Takav je i naš nacionalni program djelovanja za mlade koji je pun dobrih želja, pun fraza, malo operativnih postupaka i naravno na kraju vrlo malo rezultata. Osnivanje Vijeća mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave je jedan korak koji će tko zna kada dati svoje rezultate, zavisi naravno kako ćemo se prema njemu odnositi, zavisi koliko će mladi biti zainteresirani za takva sudjelovanja, koliko ćemo deformacija na tom putu sresti ali taj korak treba učiniti. Zbog toga Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržava donošenje ovoga zakona ali smo slobodni ukazati na niz pitanja koja se ovdje otvaraju od toga da je to samo po sebi vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan proces odnosno zadatak do nekih manjkavosti ovoga prijedloga zakona koje nismo ni pokušali ispraviti amandmanima jer se radi zapravo o suštinskim pogreškama odnosno suštinski drugačijoj koncepciji. Tako se primjerice ovdje govori o osnivanju Vijeća mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave a ne govori se ništa o osnivanju Vijeća mladih na razini državnih institucija koje bi mogle i trebale biti sa većom sa većom snagom pa onda recimo i sa većim interesom mladih da u njima sudjeluju. Što je sa dakle najvišim državnim razinama? Zašto se Vijeća mladih formiraju samo pri jedinicama lokalne samouprave? jedna općina od tisuću stanovnika sa 200 tisuća kuna proračuna je po ovom zakonu obavezna osnovati Vijeće mladih. Pitanje kako će ona to moći i što ako ona to ne učini ali recimo Hrvatski zavod za zapošljavanje koji je itekako važna institucija za ono što mlade čeka i što oni očekuju od života nema zapravo obvezu osnivanja nikakvog vijeća mladih a da ne govorimo o onim ministarstvima koji se bave pitanjima gospodarstva, pitanjima stanovanja. Jedno od ključnih pitanja koje se tiče svakog čovjeka a pogotovo mladog čovjeka i znamo da je tu jako teška situacija u državi, pitanja okoliša recimo za koje su građani Republike Hrvatske osobito zainteresirani, mladima bi trebalo razvijati i tu svijest. Pri tim našim institucijama, ja navodim samo neke od njih, nisu formirana vijeća mladih odnosno ovaj zakon to ne predviđa. Pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa formirano je jedno deklarativno Vijeće mladih, ministar se po svom dobrom običaju uslikao sa mladima, rekao da će to biti njegovi najvažniji savjetnici, njegovo najvažnije vijeće. I nakon toga, to se dogodilo prije jedno dvije godine, ništa nismo čuli kakav je doprinos toga važnoga tijela s kojim se ministar slikao u kreiranju neke ukupne politike ministarstva pogotovo za one razine za koje se dakle to tijelo osnovalo odnosno koje bi ono moglo unaprijediti odnosno dati ministru neke korisne savjete. Tako će u početku nažalost bojimo se i ova vijeća mladih zapravo biti samo ukras, samo će na neki način zadovoljiti ovu formu, iskazati dakle, potvrditi našu deklarativnu želju da u tom smislu nešto napravimo a put do stvarne participacije mladih, kvalitetne participacije mladih u upravljanju jedinicama lokalne i regionalne samouprave a pogotovo u upravljanju državom će biti dug i vrlo težak. Pri tome bih napomenuo da neke stvari koje se ovdje spominju jednostavno nisu točne, o obrazloženju dakle govorim. Govori se kako ovaj zakon pruža pretpostavke za sudjelovanje i onih mladih ljudi koji nisu uključeni u neke organizacijske strukture što nije točno. Ovaj zakon takve pretpostavke ne stvara. On doduše možda otvara, ne otežava takvu mogućnost ali on nigdje takvu mogućnost ne otvara. Primjerice, kod imenovanja vijeća mladih pravo predlaganja vijeća mladih imaju udruge mladih, udruge koje bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih jedna od vrijednosti koja se spominje u europskim dokumentima je da ta vijeća mladih moraju biti dostupna mladim osobama koje ne pripadaju organizacijama. U tom smislu bi recimo u tom članku trebalo staviti da pravo predlaganja člana vijeća mladih ima i deset mladih sa područja te općine koji nisu ni na koji način registrirani osim činjenicom da prebivaju na području te općine, da su njeni stanovnici. Svojim potpisom njih pet ili deset bi trebali imati pravo predlaganja vijeća mladih. To je naravno neko formalno formalno rješenje ali evo to bi bilo recimo otvaranje nekog puta i zadovoljavanje toga kriterija. Druga pitanja političkog utjecaja, i pod tim vrijednostima koje su …/Govornik se ne razumije./… u tim dokumentima Vijeća Europe govori se da ta vijeća moraju djelovati neovisno od političkog utjecaja. Pitanje je da li će to biti tako. Po ovim prijedlozima političke stranke odnosno njihovi podmlatci će moći kao registrirani oblici djelovanja tamo gdje jesu registrirani predlagati vijeća mladih a njihove starije kolege članovi vijeća, gradskih vijeća, općinskih vijeća sa svim kuhinjama političkim koje tamo postoje će o tome odlučivati, pa onda možemo promisliti da li će tu biti političkoga utjecaja ili neće biti. Gledajući stvari pesimistički mogli biste reći da će sudjelujući u svim kuhinjama koje postoje na lokalnim razinama, kupovinama mandata i svim ostalim što se tamo događa u našem još neizgrađenom političkom sustavu mladi biti brže iskvareni jer će biti u kontaktu sa mjestima gdje se to događa. Tako se to naravno može postaviti no svi ovi prigovori o kojima ja govorim nisu prigovori koji bi upućivali na to da se protiv ovoga, protiv ovoga bude. Taj korak pa makar on imao dakle samo u ovom času deklarativnu i vrlo maglovitu snagu i utjecaj taj korak treba učiniti. ovdje se dosta ironički zapravo gotovo cinički govori o tome da se radi o jačanju decentralizacije odnosno jačanju regionalne i lokalne samouprave. Stvarna decentralizacija naravno nije ovo. Ovo je dakle samo jedan deklarativni papirnati korak, a prava decentralizacija Republike Hrvatske bi bila ona po kojoj bi se barem približili prihodima jedinice lokalne samouprave europskom prosjeku a to znači sa današnjih negdje oko 10-tak posto doći na oko 25% ukupnih javnih prihoda. Naravno i odnose koje bi u skladu sa tim bile prenešene. To je prava decentralizacija. Govoriti o ovome kao o elementu decentralizacije i subsidijarnosti gotovo da je cinično. I na kraju nekoliko konkretnih primjedbi na ovaj zakon, zapravo dvije. Jedna je članak 3. ovoga zakona koji u svom stavku 2. potpuno nepotrebno govori o tome koji mladi moraju biti, mogu biti birani za predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća a u stavku 1. govori koji mladi, što je to uopće biti mlad po definiciji ovoga zakona. I samo se u stavku 2. ponavlja ono isto što je navedeno u stavku 1. što zapravo znači da zamjenik predsjednika i sam predsjednik mogu biti svi mladi što je logično. Prema tome taj stavak 2. članka 3. je apsolutno nepotreban. Ne znam što je predlagatelj s njim htio reći jer ako su mladi su mladi definirani stavkom 1. onda naravno da svi ti mladi po toj definiciji zakonskoj mogu biti birani i za člana i za predsjednika i za zamjenika i to stavak 2. ovoga Zakona sasvim nepotrebno ponavlja. I na kraju u članku 13. kada se govori o zastupanju Vijeća mladih govori da Vijeće mladih predstavlja i zastupa predsjednik obično su takove formulacije kada se govori o zastupanju bilo kojega tijela da Vijeće mladih predstavlja i zastupa predsjednik, zamjenik predsjednika ili osoba koju predsjednik ovlasti ovisno o kompetnecijama i stručnostima te osobe za neko posebno pitanje i područje za koje je zastupanje potrebno. Prema tome to, tu formulaciju, uobičajenu formulaciju o zastupanju na svim dakle razinama i kod starih ili zrelijih jednako tako treba prenijeti ovdje jer nema potrebe da Vijeće mladih predstavlja i zastupa samo predsjednik Vijeća mladih. Evo kolegice i kolege dakle uz sve ove napomene, uz sve ove dileme koje smo ovdje postavili ovo Vijeće mladih, ovaj zakon o osnivanju Vijeća mladih na, samo na razinama jedinica lokalne regionalne samouprave Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ali napominjemo da ako doista mislimo da mlade treba snažnije uključiti u ovaj oficijelni život društva i države a u najvećoj mjeri ga nosi politika onda će naravno trebati sa velikom pozornošću pratiti kakvo će biti ostvarivanje toga zakona i naravno Klub zastupnika HNS-a će to učiniti. Hvala lijepa. Hvala. Ima jedan ispravak, gospodin Pejo Trgovčeić. Izvolite. **Trgovčević, Pejo (HSP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ma ispravljam jedan netočan navod gospodina Radoša a to je oko bojazni oko financiranja Vijeća mladih u pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje imaju malo stanovnika i male proračune. Mogu reći tu nema bojazni oko financiranja jer su i do sada lokalne jedinice, jedinice lokalne samouprave financirale rad mladih ali nažalost do sada nikad direktno nego preko raznih udruga koje su predstavljale mlade ali kao što sam i rekao radi nekih drugih svojih interesa. Dakle oni će sada, jedinice lokalne samouprave će preusmjeriti te novce za financiranje i rad Vijeća mladih koji će dakako biti sada novci svrsishodnije potrošeni. Hvala. U ime Kluba SDP-a gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče mi sada po drugi put raspravljamo ovdje o Prijedlogu zakona o Vijećima mladih. Ja bih na početku ove diskusije djelom potaknute diskusijom posebno kolege Radoša prije mene htjela reći da ne smijemo imati preveliko očekivanje od ovog zakona. Društveni položaj mladih u Hrvatskoj se neće i ne može riješiti donošenjem ovog zakona. Ovim zakonom se rješava samo na neki način reprezentativnost odnosno sudjelovanje u procesima donošenja odluka što je jedan vrlo, vrlo mali segment od samog društvenog položaja. Naime govorili smo to veče prije ali mislim da nije loše ponoviti da su mladi danas ako politički gledamo najslabije zastupljena populacija. Mladih ima u populaciji oko 18% a na raznim razinama vlasti su zastupljeni između 0 i 2%. Tako velika podzastupljenost mladih podzastupljenost mladih po istraživačima koji se bave mladima, oni kažu da je to tako veliki problem da je, se smatra i prijetnjom za budućnost reprezentativne demokracije. Ono što dodatno obeshrabruje jest činjenica koja je također potvrđena nekoliko puta u znanstvenim istraživanjima da mladi koliko god nezadovoljni bili silno zaziru i od politike i od vlastitog sudjelovanja u procesima donošenja odluka. Osim tih njihovih internih stvari kod samih mladih važan faktor oko toga koliko mladih uopće ima u procesima donošenja odluka dakle na ovim mjestima gdje se odlučuje govori da je jedan najvažniji faktor spremnost starijih da mladima prepuste dio političkog prostora odnosno dio moći. A tu nismo, ja mogu čak reći i niste neki, ako samo pogledamo i sastav ovdje u Hrvatskom saboru i po jedinicama lokalne samouprave da se zaključiti da stranke vrlo nerado prepuštaje mlade na svoje izborne liste. Istraživanje o zastupljenosti mladih u poglavarstvima odnosno predsjedničkim tijelima jedinicama lokalne samouprave nakon ovih zadnjih lokalnih izbora izbora pokazuje da zapravo ima u Hrvatskoj samo jedna stranka koja dosljedno zastupa mlade i ima mlade u svojim redovima a da sve ostale stranke imaju tu i tamo neki izoliran slučaj. U već navedenim europskim elementima, koje ne želim ponavljati, govorili su i predlagatelj i kolege prije mene želim istaknuti da se kao prečac, dakle ništa drugo nego prečac za tako loše stanje reprezentativnosti i participacije mladih sugerira formiranje Vijeća mladih. I to je svrha postojanja Vijeća mladih. Jedan naglasak, evo možda iz europskih dokumenata, oni kažu da je politika za mlade primarno pitanje koje se mora rješavati na razini lokalnih i regionalnih zajednica te prema Bijeloj knjizi Europske komisije isključiva odgovornost država članica ali se očekuje određeni standard i kriteriji u politici prema mladima koje je Europska komisija definirala u suradničkom procesu sa European Youth forumom koje je savjetodavno tijelo Europske komisije što se tiče mladih. tek 2001. godine krenuli procesi za kreiranje Nacionalne strategije za mlade, izrade zakonodavnog okvira, za instrumente za sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluke, te stvaranje Hrvatski sabor je 2002. godine, krajem 2002. konsenzusom podržao Nacionalni program djelovanja za mlade koji bi provedbom trebao zadovoljiti prioritetne potrebe mladih u Hrvatskoj, odnosno upravo njihovo uključivanje u društveni život. Promjenom vlasti krajem 2003. godine došlo je do velikog zastoja u provedbi nacionalne politike što je dijelom bilo uzrokovano novim institucionalnim rješenjima kad je zavod koji se bavio mladima bio ukinut i mladi su uklopljeni unutar uprave za obitelj u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Ipak je krajem 2005. godine donesen prvi i jedini do sada operativni program, operativni plan za provedbu nacionalnog programa. No međutim, iako je veći i od tog operativnog programa plana prošlo više od godinu dana nekakvih rezultata nema. Ja spominjem nacionalni program upravo zato što je jedna od mjera u nacionalnom programu, točnije mjera 75 utvrđuje da je potrebno donijeti Zakon o vijećima mladih kojim bi se reguliralo osnivanje, status i ustrojstvo vijeća. Nacionalni program koji ponavljam je jednoglasno usvojen ovdje u Saboru i utvrdio da vijeća trebaju biti zadužena za zastupanje interesa mladih i potreba svih skupina mladih na razini određene lokalne zajednice, koordinacija aktivnosti za mlade, te da vijeća mladih trebaju izabrati predstavnike koji bi sudjelovali u radu općinskih i gradskih vijeća bez prava formalnog odlučivanja. Ako znamo da dakle fiksne točke za donošenje zakona i ako usporedimo s ovim postojećim zakonom primjedba nas iz SDP-a u drugom čitanju je gotovo ista kao što je bila i u provom čitanju, a to je da nije osigurana nezavisnost vijeća u samostalnom zauzimanju stajališta oko pitanja iz djelokruga rada Vijeća mladih, već odredbe o načinu izbora, financiranju, odnosima Vijeća mladih i lokalnog predsjedničkog tijela ostavljaju dosta mjesta za manipulaciju Vijeća mladih od strane lokalnih šerifa i podređivanje postojanja i rada Vijeća mladih, zadovoljavanju promotivnih i politikantskih ciljeva od tih istih lokalnih šerifa. Jedan dio naših primjedbi koje smo iznijeli u prvom čitanju je usvojen posebno oko financiranja, ali je i dalje u tekstu konačnog prijedloga zakona ostala velika zavisnost Vijeća mladih u djelovanju od strane predstavničkog tijela. Mi ćemo na Konačni prijedlog zakona podnijeti pet amandmana koji imaju za cilj preciznije definirati odredbe zakona kao i osigurati veću nezavisnost Vijeća mladih i nadamo se će i predlagatelj zaista ozbiljno razmotriti i uzeti u obzir jer ih dajemo u dobroj vjeri da zaista poboljšamo tekst konačnog prijedloga zakona. I da ne bi bilo sumnjivo mi u SDP-u ćemo podržati ovaj prijedlog zakona jer moramo imati nekakvo rješenje, iako za postizanje svrhe zakona je u ovom prijedlogu potrebno učiniti dosta izmjena i pojačati neke odredbe i upravo u tom smislu očekujemo i od predlagatelja da prihvati kroz naše amandmane i te promjene. u SDP-u smatramo da Vijeća mladih ne smiju biti tijela za šminku, za iskazivanje dobrohotnosti i pristupačnosti lokalnog čelnika već uvažavajući sve evropske preporuke smatramo nužnim da vijeće bude zaista pravi poligon za suradnički i partnerski odnos vijeća i lokalnih vlasti, te jedan od načina vraćanja povjerenja mladih u politiku i njihovo uključivanje u donošenje odluka koje se njih odnosno mladih tiču. Nekoliko primjedbe kroz članke. U članku drugom je utvrđen cilj osnivanja Vijeća mladih i predviđa se da je cilj osnivanja Vijeća mladih uključivanje mladih u javni život lokalne zajednice. Ako pogledamo što Vijeće mladih radi što je to ne može biti cilj. Cilj osnivanja Vijeća mladih treba biti sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluke je upravo tomu Vijeća mladih i služe. Uključivanje u društveni život je puno više, puno šire i oni upravo radi kroz implementaciju kao što ste dobro izmijenili lokalnih programa, djelovanja za mlade. Ovo je samo uključivanje u procese donošenja odluka. Vi ste ovdje u drugom čitanju temeljem primjedbi nekih zastupnika predvidjeli da se u svakoj općini i u svakom gradu mora osnovati Vijeće mladih. Mi mislimo u SDP-u da to nije dobro. Stvarati formu samo za to da bi rekli da negdje Vijeće mladih imamo i da stvaramo strukturu da zadovoljavamo formu zaista nema smisla. Imaju neke vrlo male općine koje nemaju niti jednu udrugu mladih, koje nemaju čak niti jednu školu i pitanje kako će tu uopće biti implementirana. Ako zaista želimo dobro onda to moramo ostaviti općinama i gradovima koji zaista to hoće i koji u tome vide svrhu, a ne da imamo praznu formu. Odredbu stavka 3. članka 5. treba uskladiti sa Nacionalnim programom djelovanja za mlade i Europskim preporukama. Naime, županijska vijeća mladih se trebaju osnovati kao koordinacija općinskih i gradskih vijeća još dodatna primjedba, primjedbu koju smo dali i u prvom čitanju. Mislimo da u Gradu Zagrebu se treba ostaviti mogućnost da se formiraju vijeća mladih u vijećima gradskih četvrti. Grad Zagreb ima status županije. Lokalna razina u Gradu su vijeća gradskih četvrti, a zagrebačke gradske četvrti i po broju stanovnika i po aktivnostima koje se tamo dešavaju su veće od većine gradova i od svih općina u Republici Hrvatskoj. Zaista, nema smisla da mladi u Gradu Zagrebu tu mogućnost nemaju. Članak 6. je doživio neke izmjene i temeljem i onoga što smo mi imali primjedbu u prvom čitanju. Ali i dalje smatramo da način utjecaja na rad predsjedničkog tijela što je definirano u alineji trećoj treba biti definirano u zakonu kako bi se postigla ujednačenost na razini cijele Hrvatske jer u tome i je svrha zašto zapravo uopće i donosimo Zakon o vijećima mladih. Isto vrijedi i za financiranje što je alineja šesta. Naime, članak 17. ovog Konačnog prijedloga zakona sadrži odredbe o financiranju tako da sad ta alineja koja je zaostala iz prvog čitanja tu uopće ne treba. Mislim, ako je tu onda ne može glasiti ovako kako je jer nije u skladu onda sa člankom 17. Članak 7. je po nama i dalje predefiniran. Naime, mi mislimo da je potrebno utvrditi da broj članova vijeća treba biti neparan, a da se broj članova vijeća u pojedinoj jedinici lokalne samouprave određuje temeljem odluke o osnivanju vijeća i temeljem konkretnih situacija u određenom gradu Naime, da broj stanovnika korespondira sa brojem udruga, škola ili ovih svih drugih grupacija mladih koji imaju pravo predložiti svoje članove u vijeće onda bi to imalo nekakvog smisla. Ali vezivati vezivati broj stanovnika na broj članova Vijeća mladih nema smisla jer se ne generira članovi Vijeća mladih i stanovnika nego upravo iz udruga odnosno oblika organiziranja mladih u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. U stavku 2. članka 8. treba dodati da Vijeća mladih mogu predlagati i studentske udruge, ali i pomaci političkih stranaka. Pomaci političkih stranaka nisu nigdje registrirani kao organizirani oblik djelovanja mladih i oni ne potpadaju pod ovaj zakon. Pomaci političkih stranaka u ovom dijelu upravo političkog uključivanja na ovoj sceni mladih igraju dosta veliku ulogu, a u odnosu na sve ostale nevladine udruge mladih su krajnje kako bi reklo od svojih stranaka zavisne u svom djelovanju. Pomaci političkih stranaka se ne mogu javiti niti na jedan natječaj za dobivanje sredstava za svoje projekte, nego isključivo ovise o starijim stranačkim kolegama, a ponavljam oni nisu nigdje registrirani kao organizirani oblik djelovanja mladih. Prema tome, to tu treba definirati. Predsjednici nevladinih udruga se s time itekako slažu. Stavak 3. članka 8. dakle način izbora vijeća to je ključno za autonomiju vijeća i za nas u SDP-u je potpuno neprihvatljivo da članovi vijeća mladih biraju stariji, da biraju predstavnici jedinica lokalne samouprave odnosno predstavnička tijela. Članove vijeća mladih trebaju izabrati mladi sami među sobom i to nije mišljenje samo nas iz SDP-a nego dozvolite mi da citiram točku 38. Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu lokalnih i regionalnih zajednica koji kaže da mjesne i regionalne vlasti obvezuju se osmisliti ili podržati Vijeća mladih koje funkcioniraju kao tijela za aktivno sudjelovanje u kojima svoje predstavnike biraju mladi. Vijeća mladih koja su formirana na način da ih biraju predstavnička tijela nisu vijeća. To su ona savjeti mladih. Iz tog razloga Mreža mladih Hrvatske upravo nije ni imala primjedbi osim da se promjeni naziv. Jer sve ovo što piše u zakonu veze s vijećima nema. To su ona savjeti. Ali onda nećemo govoriti da su to vijeća. mi smo u prvom čitanju dali nekoliko primjedbi i nekoliko modela na koji način se može osigurati da mladi biraju svoje predstavnika sami među sobom. međutim to nije ni na koji način uvaženo niti se nam se predlagatelj na to osvrće. I mi smatramo da je ovaj članak jedan od ključnih za nezavisnost Vijeća mladih. I ako želimo zaista postići svrhi zakona i ako ne želimo tijela da možemo reći evo imamo ih da se s njima šminkamo i pokazujemo onda nužno moramo promijeniti ovaj članak. Što se tiče djelokruga rada Vijeća, dakle iz članka 10. nama je drago da je dodano da Vijeće mladih sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade. Ali i dalje je potrebno dodati novi stavak, odnosno novi članak koji bi regulirao odnos Vijeća mladih i predstavničkog tijela i to na taj način da predstavničko tijelo je dužno razmotriti prijedloge Vijeća mladih, dakle koji se odnose na mlade, ne bilo koje, te da predstavnik Vijeća mladih ima pravo prisustvovati na sjednicama predstavničkog tijela, dakle bez prava odlučivanja. To nije samo naše mišljenje iz SDP-a, to je također kod usklađivanja sa Nacionalnim programom djelovanja za mlade koje ponavljam jednoglasno i voljom svih stranaka usvojeno ovdje u Hrvatskom saboru ali i već spomenutom Europskom poveljom o sudjelovanju mladih u životu općina i regija. Za nas u SDP-u je i dalje neprihvatljiva odredba stavka 2. članka 17. da o programu rada Vijeća odlučuje predstavničko tijelo. I to je opet ona primjedba na neovisnost i samostalnost vijeća. Stavak 1. u odnosu na prvo čitanje je dobro preuređen. Ali i dalje ostaje otvoreno šta ako predstavničko tijelo ne odobri taj plan ili prijedlog koje je predložilo samo Vijeće mladih. I tu naravno opet dolazimo do potrebe za nezavisnošću Vijeća mladih koje po našem mišljenju nije dobro riješeno niti u ovom Konačnom prijedlogu zakona. U članku 17. bi trebali dodati i još mogućnost da se osim iz lokalnih proračuna sredstva za programske aktivnosti Vijeća mogu biti biti i iz drugih izvora, obzirom da postoje posebni EU fondovi koji imaju sredstva za te namjene. A i država s centralne razine raspisuje neke natječaje na koje se mogu javiti i uklopiti Vijeća mladih. I bilo bi loše zatvoriti financiranje samo, isključivo i jedino na lokalne proračune. Naravno tu mora biti izuzetak da Vijeća mladih ne mogu primati donacije od političkih stranaka. I na kraju mi danas u Hrvatskoj već imamo u više gradova i županije osnovane različite strukture za aktivno sudjelovanje ili savjetovanje mladih. Takva vijeća, odbori, parlamenti mladih imaju razna imena. Osnovana su u mnogim gradovima, Labinu, Karlovcu, Požegi, Velikoj Gorici, Osijeku, Virovitici, Koprivnici, Oroslavlju, Garešnici i još nekim drugima. Imamo u Brodsko-posavskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji. većina njih se odnosi na Vijeće za djecu, odnosno ne zadovoljavaju u svrhu prema europskim kriterijima što bi se trebalo zvati Vijeća mladih. Iako se neka od njih tako zovu. Mi mislimo da u prijelaznim odredbama zakona također mora biti jedna prijelazna odredba koja bi rekla na koji način se ta postojeća vijeća mogu transformirati ili na koji način će se riješiti da tu gdje strukturu već imamo je naprosto ne gasimo nego da je uklopimo u ovaj postojeći zakonski prijedlog. I na kraju mi u SDP-u kažem podržavamo donošenje ovog zakonskog rješenja. Ali ako ga značajno ne izmijenimo što se može dijelom prihvaćanjem i naših amandmana, nadamo se će i Vlada dati neke amandmane, mi onda zaista nećemo napraviti svrhu koja je deklarirana da kod donošenja ovog prijedloga zakona. Zahvaljujem. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Pejo Trgovčević. Izvolite. **Trgovčević, Pejo (HSP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ma mlada kolegice Lugarić nije istina da samo SDP vodi računa o mladima, da vi samo mlade stavljate na liste i da zapravo pružate vi jedini mogućnost njima u radu. Ja ću samo reći da HSP nema potrebu za to iz tih razloga ni imati forume mladih nego kod nas su mladi direktno uključeni u rad. A i sva istraživanja nam govore da HSP ima najmlađu populaciju, kako u članstvu tako i u biračkom tijelu. Nije bilo preciznom rečeno o kojoj se stranci radi nego da samo jedna stranka, itd. ali nije rečeno koja. Pa ostaje otvoreno to pitanje da se mi drugi domislimo. Ispravak netočnog navoda, također gospodin Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Budući je kolega Pejo ispravio ovaj dio, ali točno se znalo na što se odnosi on je samo utočnio te stvari. Ja bih ispravio netočan navod kolegice koja miješa pojam predstavničkog tijela i Vijeća mladih. Naime, nema tko drugi osim predstavničkog tijela imenovati vijeće općinsko nego predstavničko tijelo u općini, kao ni gradsko jer je to pravni sustav u Hrvatskoj. Ako se određuje da su općine, gradovi dužni osigurati sredstva onda oni imenuju. A onda ta vijeća moraju podnositi izvješće kako troše sredstva. Ne znam na kako ste zamislili, ali to je pravno neizvedivo što vi govorite. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Predstavnici Vlade. Mi kad smo i u prvom čitanju iznosili određene primjedbe već smo tada dali jasno do znanja da ćemo podržati prijedlog zakona, prije svega zato jer smatramo da je to dobro. Pa i danas kad je ovaj Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladima pred nama smatramo da je dobro da ga i sada podržimo, iako na njega imamo nekoliko primjedbi. Dobro je da će zakon biti konačno donijet. Dobro je da je to dano u nadležnost jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Nije možda baš najpreciznije i najbolje riješeno način financiranja, jer i danas je bilo rečeno, to je moramo ipak shvatiti još jedna iako mala financijska obaveza za lokalnom zajednicom. Možemo to nazvati hladni pogon ili bilo kako iako možda nije značajna, ali za neke općine i to može biti određeni financijski teret. Spreman sam naravno i to obrazložiti. Ja ću sada u ime kluba Hrvatske seljačke stranke iznijeti nekoliko naših primjedbi koje su obuhvaćene u člancima 8., 9., 11., 18. i 20. Naime, u članku 2. ovog prijedloga zakona, Konačnog prijedloga zakona vrlo jasno stoji da Vijeća mladih osnivaju odlukom predstavnička tijela jedinica lokalne, odnosno područne ili regionalne samouprave. To je koncept koji je ukupno predložen ovim prijedlogom zakona. I sad bilo koja druga koncepcija bi trebala mijenjati i taj prijedlog zakona. Ako se i orijentiramo na ovaj koncept koji je predložen onda idemo govoriti o određenim nedorečenostima koje su i u ovakvom konceptu predložene. Naime u članku 6. piše odlukom o osnivanju Vijeća mladih uređuje se, između ostalog način izbora članova Vijeća mladih. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da bi se to moralo riješiti ovim zakonom. Nikako nije dobro da se to u cijelosti prepusti lokalnoj zajednici prije svega zbog mladih. Svaka udruga, svaki kandidat treba imati jednaka prava bilo da se radi o općini, gradu ili županiji, a ne da to ovisi, a možemo slobodno tako reći, o radu i o osposobljenosti pa na kraju i stručnosti stručnih službi koje stoje na raspolaganju općinama, gradovima ili županijama. Svakako da šarolikost provođenja postupka će proizvesti niz vjerojatno nezadovoljstava, a to je nepotrebno. Zato bi ovim zakonskim prijedlogom trebalo utvrditi tko providi izbore, tko nadzire provođenje izbora i možda jedno od važnijih primjedaba, na temelju kojih kriterija udruge u koje su organizirani mladi, predlažu kandidate. Naime u članku 8. stavak 3. piše na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga, naravno predstavničko tijelo bira i razrješava Vijeće mladih na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. Da li će udruga mladih koja broji 15 članova predložiti isti broj kandidata kao i udruga koja ima 150 članova, da li svaka udruga mora predlagati kompletnu listu ili eventualno manji broj kandidata, znači da li to ide isključivo po Zakonu o lokalnoj samoupravi. Nadalje, govorimo malo o kriterijima. Koje to aktivnosti udruga mora provoditi da bi uopće imala pravo kandidirati ili bolje rečeno prijaviti svoje kandidate temeljem javnog poziva. Naravno svaka udruga koja se registrira može na temelju ovog zakona kandidirati svoje članove u Vijeće mladih. Posebno iz razloga što je to utvrđeno člankom 1. gdje se spominje da ovim zakonom uređuje se osnivanje Vijeća mladih, djelokrug, postupak izbora članova. Ovdje se baš puno ne govori o postupku osim da će se to utvrditi odlukom koje donosi predstavničko tijelo jedinica jedinica lokalne i područne samouprave. Nadalje u istom članku 8. u stavku 4. utvrđeno je da predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća mladih biraju članovi Vijeća mladih. Pretpostavljam da se to samo po sebi podrazumijeva, ali što bi smetalo da ovdje stoji iz sastava Vijeća mladih? Može se to povezati i s člancima 3. stavak 2., članak 7. stavak 1. i članak 8. naravno ovaj stavak 4. Bilo bi sasvim logično i normalno da se točno i precizno definira da se predsjednik i zamjenik predsjednika bira iz sastava Vijeća mladih. Članak 9. govori između ostalog o mandatu članova Vijeća mladih posebno stavak 2. koji govori između ostalog i o razrješavanju. Dakle prvo, to je dosta čini mi se važno. Kako? Na temelju godišnjeg izvješća ili tehničkih ili administrativno na temelju vođenja evidencija prisutstva sjednicama, dakle predstavničko tijelo razriješit će člana i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči sjednicama Vijeća mladih. Drugo, koji je broj sjednica na kojima član Vijeća mladih neopravdano ne nazoči da bi bio onda i razriješen. Treće, koji je postupak biranja novog člana Vijeća mladih, da li s iste liste ili iste udruge, barem se nadam da je tako jer pretpostavljam da član Vijeća mladih nema svog zamjenika ili ako se to odlukom drugačije definira, stvarno je nepoznato. četvrto, predlažemo bolju odredbu članka 9. stavak 2. gdje se upravo i nadalje utvrđuje to razrješenje ako navrši 30 godina života. Ma ja bih rekao ovdje da mandat člana Vijeća mladih prestaje ex lege kad navrši 30 godina. Isto tako će mandat članu Vijeća mladih prestati ex lege ukoliko prijavi prebivalište u drugoj jedinici lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave kao i Bog ne daj, ako nastupi slučaj smrti. Dakle to bi trebalo staviti u taj članak 9. stavak 2. Smatramo da je definicija kad navrši 30 godina, ako smo se odlučili već za takvu varijantu, bolja nego definicija ako navrši. To se može svakako navršiti. U članku 11. nužno je definirati tko saziva konstituirajuću sjednicu. Pretpostavljam da će to biti predstavničko tijelo, ja ne znam ali ovdje nije to definirano. Isto tako u stavku 3. istog članka, članka 11. definira se sazivanje izvanredne sjednice, predsjednik na vlastitu inicijativu ili na prijedlog najmanje trećine članova Vijeća mladih. Predsjednik na vlastitu inicijativu podrazumijeva se, ali na obrazloženi prijedlog a ne samo na prijedlog. Ako se već traži sazivanje izvanredne sjednice najmanje trećine neka bude obrazloženi prijedlog. Ali sada se pojavljuje opet jedna nedoumica, što ako predsjednik Vijeća mladih ne sazove izvanrednu sjednicu u slučaju da to zatraži s obrazloženim prijedlogom najmanje jedna trećina članova Vijeća mladih. Ima li sankcija? To u ovom prijedlogu zakona nije definirano velim osim ako se sve to skupa vezuje uz Zakon o lokalnoj, odnosno područnoj i regionalnoj samoupravi. Kada govorimo općenito o toj tematici i radu Vijeća mladih odjednom dolazi i članak 18., što ako predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave ne prihvati godišnje izvješće Vijeća mladih, koje naravno mora podnijeti Vijeće mladih. Da li je to, ako nema sankcije, samo formalnost podnošenje izvještaja i nema posljedica, nema raspuštanja ili formalno bi to tako trebalo biti. Naravno, isto pitanje se postavlja i za program rada. Ako se program rada do 30. rujna ne prihvati na predstavničko tijelo, što tada? Da li … /Govornik se ne razumije./ kao proračun kad predstavnička tijela trebaju usvojiti proračun? Nejasno. Dakle, to su te nekakve dileme koje bi trebalo ovim Zakonom razriješiti, ali postavljaju se pitanja. Ovdje ima već sad faktički 5, 6 stavaka koji su dosta nedorečeni. Znači da bi trebalo gotovo i više od četvrtine zakona mijenjati. Koji je koncept Vlade? Da li će biti ovakvo ili onakvo razrješenje, kakav će biti postupak i način izbora? Ako prepustimo sve to, isključivo jedno odlukama općinskih, gradskih, županijskih vijeća ili županijske skupštine onda će biti šaroliko. Ali dobro, onda smo svjesni i eventualno mogućih posljedica. Negdje će to bolje funkcionirati, negdje će lošije funkcionirati. Kad bi bilo to utvrđeno zakonom onda bi svi imali barem jednake obaveze. I u članku 20. stavak 3. koji se, gdje se spominje između ostalog i financiranje, spominje se, članovi Vijeća mladih ne primaju naknadnu za svoj rad. Daklem, oni su volonteri pretpostavljam. Stavak 3. veli: "Članovi Vijeća mladih imaju pravo na naknadnu troškova vezanih uz rad u Vijeću mladih u skladu s odlukom o osnivanju Vijeća mladih". Dobro, pretpostavimo da će se onda odlukom sve riješiti. I način izbora, i način razrješenja, i troškovi, a čemu onda ovaj Zakon? Samo da bude kao okvir. Ja bih volio da to u Zakonu piše. Koji su to troškovi na koje imaju članovi Vijeća mladih pravo na naknadu. Znači, to su neke od primjedbi koje su nerazjašnjene. Da li će one predstavljati poteškoću tijekom tijekom rada i osnivanja vidjet ćemo, praksa će pokazati. Ja se bojim da hoće. HSS će dati podršku, prihvatili primjedbe, ne prihvatili. Ponavljam, previše ima tih primjedbi da bismo faktički mijenjali zakon da idemo sa amandmanima, ali htio sam samo ukazati pa i faktički faktički ovom cijelom Visokom domu staviti na dušu da li smo riješili sve ovim Zakonom. Dobro da je taj Zakon došao u drugo čitanje. Bilo bi bolje da je bolje definirao ove nejasnoće o kojima smo govorili. Mi ćemo ga podržati, ali ponavljam, ako će se iskazati da ima puno problema na terenu morat ćemo ići vrlo brzo sa izmjenama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo na početku ćete mi zaista oprostiti ako pozdravim i mlade. Možda se zaista pogodilo da su danas s nama i mladi, a upravo je ovaj Prijedlog zakona i na i na konačnoj raspravi pa pozdravljam i njih. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravio je Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih i kako je već rečeno u prvom čitanju Prijedloga zakona o Vijećima mladih u cilju ostvarenja što boljeg položaja mladih u društvu, njihovog obrazovanja, odgoja, kulturnih i socijalnih uvjeta života, Hrvatski sabor je još 2002. godine, a Vlada 2003. godine usvojila Nacionalni program djelovanja za mlade koji sadrži 110 mjera u 8 područja. Sveukupna politika prema mladima temelji se na smjernicama, a danas su i kolege u svojim raspravama rekli, iz Deklaracije 6. konferencije europskih ministara odgovornih za mlade koji se temelje na bitnoj smjernici da se mladima mora osigurati aktivno sudjelovanje u donošenju odluka, koje se odnose na njih, a i pomoći im da se uključe u rad svoje lokalne zajednice. Ne samo zbog toga, kao što je rekao kolega Trgovčević, već i zbog toga što sva istraživanja kod nas pokazuju, a do sada je dosta provedeno, govore o tome da su svi istakli, i sudionici u raspravi i svi smo svjesni toga da mladi u politici i u društvenom životu sudjeluju u vrlo malom postotku, zaista nedovoljno. U prvom čitanju Prijedloga ovog Zakona svi su se složili da su mladi nepovjerljivi prema političkim strankama, da se teško uključuju u rad lokalne zajednice. Svakako da je naša obveza stvoriti uvjete da to nepovjerenje između društvenih i političkih institucija i mladih nestane i da se mladi počnu uključivati u rad istih sve više. Kroz niz akcija Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti počelo je provoditi neke mjere koje su zacrtane u Nacionalnom programu za mlade. U prvom čitanju sam spomenula i podsjetila nas na 1. konferenciju za mlade u lipnju 2005. godine na Bjelolasici pod nazivom "Mladi i društvo u tranziciji" na kojoj su izdvojene neke mjere koje su sami sudionici odabrali kao prioritet. Neke od njih već su uveliko saživjele i i u prošloj godini, a realiziraju se i u ovoj godini kroz primjene nekih drugih zakona. Primjene Zakona o športu gdje se zaista na zahtjev mladih sve više uključuju u i daje i daje im se prioritet upravo u ovim aktivnostima. Jedan od zahtjeva mladih bio je i pojačano informiranje mladih o mogućnostima zapošljavanja i poduzetništva. Kako sam napomenula i podsjećam na moju prvu raspravu naveli smo da je već nakon ove prve konferencije 2005. godine održana u listopadu i prva regionalna konferencija za mlade u Kutini na kojoj je sudjelovalo 5 županija i to s temom "Provedba nacionalnog programa djelovanja za mlade na lokalnoj razini". I stoga, iza toga su odmah održane i konferencije u Splitu, Opatiji i Varaždinu a na svima su sudjelovale osim predstavnika mladih i predstavnici lokalnih vlasti, što je bilo od velike važnosti. Ne samo zbog senzibiliziranja lokalne vlasti za probleme mladih te njihovog aktivnog uključivanja u rješavanje problema mladih već i zbog toga što je upravo jedna takva inicijativa na konferenciji u Kutini i potaknuta da bi mladi mladi morali biti i organizirani i djelovati kroz rad lokalne zajednice. I sad da se osvrnem konkretno na Zakon. Predloženi Zakon pomoći će svakako mladima da se organiziraju, da djeluju kroz svoja tijela koja će nositi izradu programa, ali i djelovati prema lokalnoj zajednici. Zato mislim da se mladi, ovdje je kolega Radoš spomenuo, mogu uključiti i u rješavanje problema zapošljavanja, što je jako bitno za njih, i u rješavanje mnogih drugih problema. Upravo kroz rad i kroz Iako je u prvom čitanju nekolicina sudionika rasprave istaknula da se ovim Zakonom ne rješava problem mladih, a i danas smo to mogli čuti da ga se predlaže samo deklarativno. Mišljenja smo da je ovaj Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih značajan korak prema kojem mladi imaju zakonski okvir za svoje djelovanje u lokalnoj zajednici. Predlagatelj je prihvatio veliki broj primjedbi i prijedloga nakon prvog čitanja koje su uputili klubovi zastupnika i neki zastupnici i time je zaista poboljšan poboljšan predloženi Zakon. Dobro je da je predlagatelj prihvatio prijedlog da se propiše obveza osnivanja Vijeća mladih na svakoj lokalnoj razini u članku 2. jer se time izjednačuje mogućnost mladih u svim sredinama. Pozdravljamo i prihvaćanje prijedloga da se pomakne dobna granica za članove Vijeća mladih od 15 do 29 godina. Isto tako predlagatelj je nadopunio članak 8. koji govori o izboru članova Vijeća mladih proširenje mogućnosti da osim udruga mladih i udruga koje se bave mladima učeničkih vijeća, studentskih zborova mogu predložiti članove i drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Time se, tim proširenjem omogućeno je zaista velikom broju mladih da se prema svojoj osobnoj odluci i uključe u rad Vijeća mladih. Dio kolega zastupnika predložio je i promjene u djelovanju rada Vijeća mladih pa je tako predlagatelj uvažio i vrlo značajnu primjedbu da Vijeća sudjeluje u izradi i praćenja provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, jer na taj način sigurno može i mora i mora utjecati na spomenuti program. Prema prihvaćenim prijedlozima po potrebi poziva predstavnike tijela jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednicu što je i dobro da predstavnik sudjeluje u radu Vijeća mladih i zbog toga što može kasnije u određenim, na određenim mjestima upravo i u pravo vrijeme prenijeti ono što mladi poručuju određenim tijelima i vijećima u lokalnoj zajednici. U prvom čitanju bilo je dosta primjedbi od svih sudionika rasprave upravo na financiranje rada Vijeća mladih, zato je dobro da Vijeća u članku, predviđa obvezno financiranje Vijeća mladih u proračunu jedinica lokalne samouprave, područne i regionalne samouprave jer će se tako sigurno osigurati sredstva za rad Vijeća, a ne prepustiti se da li netko želi ili ne želi ili može ili ne može financirati rad ovih Vijeća. Vijeće mladih izrađuje svoj program rada kojeg odobrava predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i područne, a sukladno tome budući da se i financira iz lokalnih proračuna podnosi godišnje izvješće o svom radu. Ovakvim rješenjem mislim da je dobro zaokruženo da je od predlaganja, odobravanja, financiranja, do odgovornosti prema izvršenju toga programa upravo su mladi od početka uključeni u svoj rad. Za razliku od prijedloga u prvom čitanju jedinice lokalne, odnosno područne samouprave, tj. stručne službe predstavničkih tijela obvezne su obavljati stručne i administrativne poslove za Vijeća mladih. To smo i predložili u prvom čitanju Zakona upravo zbog toga da im se da puna podrška i da im se omogući da oni koji stručno to vode pomognu im u radu samih vijeća. Da predloženi Zakon ne bi zaista bio deklarativan dobro je da je dopunjen člankom 22. u odnosu na prvo čitanje, tj. da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave obavezna su u roku od 6 mjeseci osnovati Vijeća mladih što u ovom trenutku znači sigurnost da će ova Vijeća saživjeti i postati aktivni dio lokalne zajednice. I na kraju kako je Zakon u prvom čitanju dobio većinu glasova upućen je u drugo čitanje. Nadam se da će ovako popravljen, nadopunjen prijedlozima i uvaženim primjedbama biti i donesen prije svega zbog mladih za koje smo se svi zalagali i na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će Zakon o Vijećima mladih kao ne samo jednu mjeru iz nacionalnog programa, nego i kao nešto što nam je prioritet u društvu, skrb i briga o mladima. Hvala. Upravo je isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Na redu je gospođa zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac u ime kluba IDS-a. Nema je. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba HSLS-a, gospodin zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege.

možda je zapravo to prilika da se progovori puno šire o samom problemu mladih od ovoga, od intencije samo ovoga Zakona. Očito da se nekad i u paradigmi inače u društvu promijenila pa i da to nije samo ne znam hrvatski fenomen da mladi ne sudjeluju u političkom, društvenom, u javnome životu nego da poslije onih burnih, burne europske '68., pa naših 70-tih godina da je očito politika i oni stariji su sve učinili da se mladima svaki zapravo javni angažman, politički angažman ogadi i da oni zapravo imaju i dalje jednu negativnu, negativan stav prema bilo kakvoj participaciji u političkome, javnome i društvenome životu. I mi smo zapravo isto svjedoci da i evo i u Hrvatskoj i ova neka istraživanja koja govore da zapravo naši mladi slijede taj opći trend i da zapravo ne sudjeluju kao politički subjekt, kao bitan čimbenik u životu nego jednostavno neki način svojom apatičnošću, ravnodušnošću postići upravo ovo stanje da je politika, odnosno javni život nije barem nije na pravi način ne može rješavati njihove probleme. I meni se također to čini da zapravo samo samo ovaj Zakon o Vijećima mladih nikako ne može riješiti sve probleme, da je on samo jedan od elemenata koji bi ne znam mogli pridonijeti stvaranju jednoga pozitivnog ambijenta, jednoga ozračja gdje bi se mogle stvoriti pretpostavke da upravo mi promijenimo tu moramo moramo priznati tu negativnu percepciju o bavljenju javnim poslovima. radikalnijih reformi u sferi obrazovanja, da i sferi zapošljavanja da sva ova priča zapravo i dalje će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Jer jednostavno danas ono što, o čemu mi moramo razmišljati ovdje pogotovo zastupnici koji donose a to je doista kako stvoriti te pretpostavke za život koji će se odvijati u budućih desetak ili dvadesetak godina odnosno kako stvoriti takve pretpostavke u društvu da doista naši mladi mogu biti konkurentni na tom europskom tržištu, da mogu sudjelovati u svim tim utakmicama a pravila igre će biti vrlo visoka, standardi vrlo visoki. vrlo visoki. Ako ih ne možete ispuniti onda ćete vi iz toga ispasti i na neki način stvarat ćete jedno loše društvo odnosno loše vibracije u društvu ako imate upravo tu perspektivu beznađa, pesimizma, vrlo teško se s time boriti. Mi želimo biti dio Europske zajednice, članovi Europske unije i samim time to će značiti jedan slobodni protok ljudi, roba, vrijednosti. Znači u tome doista prije svega mogu sudjelovati oni koji će tek ući u takvu u takvu utakmicu. Ako se tu ne stvori jedno dobro ozračje, ako se tu ne stvore te pretpostavke, a to se može stvoriti samo sa doista dobrim obrazovanjem, spremnost upravo je u tom da i naši ljudi, mladi ljudi prije svega budu konkurentni i da doista bez problema prelaze te granice kao što recimo to čine i zračne struje. slobodno se kreću i da nema nikakvih problema, problema u jezičnoj komunikaciji, problema u onome znanju i vještinama nego jednostavno da mogu biti i jednaki ako ne i bolje od svoje generacije u Europskoj zajednici. Kažu u svijet se kreće tim prvim korakom i sada da li će ovaj Zakon o Vijećima mladih biti taj koji će riješiti te probleme? Mi možemo ovo jednostavno sami za sebe, jedan "apaurin" politikom reći evo, nešto smo učinili pa je tu sada taj prvi korak na taj svijet. Na neki način kako mlade zapravo uvesti da uđu, da participiraju to u javnome životu na razini ovih lokalnih i regionalnih i Postoje, i ja se isto sjećam, mi smo to negdje tamo u Osijeku kad je to bilo propisano osnovali Vijeće mladih ali ste strane biste riješili taj zakonsku obvezu ali moram priznati, ne znam da li je to zasluga bila obostrana ali ništa osim toga, ništa se nije ostvarilo. Niti je bilo ove pozitivne agresivnosti od strane Vijeća mladih da ne znam, da nameću neke svoje probleme, svoje prioritete koje bismo mi morali rješavati a niti budimo iskreni niti je to predsjedničko tijelo osim onoga primilo k znanju određena izvješća o njihovom radu. Ništa više odnosno manje nije ni napravilo. Bojim se da situacija nije ni danas ništa bolja niti gora nego jednostavno upravo nešto funkcionira sve što postoji ali njegovo funkcioniranje još uvijek je daleko od onoga, od one projekcije koji svakako ovaj Prijedlog zakona o Vijeću mladih i sadrži. Evo, ovdje isto ako sada prijeđemo na neke konkretne detalje, u članku 2. može se pročitati da je Vijeće mladih prije svega savjetodavno tijelo koje za cilj bi imalo jedno aktivno uključivanje mladih u javni život. pitanje a tko će to jamčiti da će se odluke Vijeća mladih biti uistinu razmatrane od strane predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave? Znate, jednostavno neke, na neki način neke stvari postoje ali kažem bez nekog ikakvoga učinka odnosno bez ikakve sankcije ako se nešto ne donosi. U članku 8. stavku 2. stoji da kandidate za članove Vijeća mladih predlažu Udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. E onda ti drugi registrirani oblici organiziranja mladih, to je ono dakle kada kažemo da se to …/Govornik se ne razumije./… a zapravo pobliže se ne definira i onda upravo taj nepotpun, prilično nejasan i prazan zapravo sadržaj toga pojma je prazan, otvara mogućnosti čitavoga niza političke manipulacije, jer registrirani oblici organiziranja mladih su i političke stranke i onda svakako doista postoji postoji mogućnost da bi u sastav vijeća mogli ući i određeni predstavnici političkih stranaka, mladi predstavnici političkih stranaka koji zapravo bi na neki način bili samo samo trabanti upravo vladajuće političke stranke u određenom gradu, općini odnosno županiji. Stoga mislim da bi ovaj stavak na neki način trebalo izmijeniti u smislu ga precizirati kako bi se ove manipulacije izbjegle jer doista nema nikakvoga potrebe da jedni hvale da Vijeće mladih hvali Vijeće starih a da bi onda Vijeće starih hvali Vijeće mladih i samim time da se stvara privid da sve funkcionira a zapravo problemi ovi kažem bitni a čini mi se da su to problemi obrazovanja, problemi zapošljavanja, otvaranja perspektive, jer na kraju ono kaže nije naš narod bez vraga rekao da na mlađima svijet ostaje i ona jedina naša obveza kakav ćemo im taj svijet ostaviti. Kažem svakako da svakako da nije dobro da im ostavimo jedan neuredan svijet koji će biti bremenit problemima a oni bi trebali da plaćaju te naše krive odluke i krive procjene. U članku 9. stavku pak 2. stoji da će predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne samouprave prije isteka mandata razriješiti člana Vijeća mladih ukoliko on neopravdano ne nazoči sjednicama Vijeća mladih. I ovo bi trebalo preciznije definirati jer koliko mi je poznato čak i oni koji su ne znam, koji dobiju mandat od građana pa evo pogledajmo i ovaj Sabor, ja se ne sjećam da smo ovdje ikada bili u punom broju punom broju i ovaj naš odnosno ako sami sebe ne sankcioniramo onda isto vrlo je teško da mi odlučujemo odnosno da mi koji sami vrlo, odnosno dobar dio nas samih koji ne dolaze, da se oduzme pravo da oni odlučuju šta je opravdano a šta neopravdano nenazočenje nekim sjednicama Vijeća mladih i na taj način da reguliramo tu materiju. Mislim isto da da nije baš najuputnije. I u člancima 11. i 12. određuje se redovito sazivanje sjednica, način njihovih sazivanja, način sazivanja izvanredne sjednice, način donošenja odluka itd. Ovo ne bi trebalo biti propisano zakonskim odredbama jer način rada i funkcioniranja Vijeća mladih trebalo bi biti propisano i uređeno prije svega Poslovnikom o radu Vijeća mladih. Znači da to spustimo na tu razinu a ne da to ovako, da zakon daje i ovakvu vrstu obveze, preporuke nego ipak to kažem prepustiti da se taj diko ovoga uredi Poslovnikom o radu Vijeća mladih. No bez obzira na ove kažem primjedbe i čini mi se da da taj sam Zakon o Vijećima mladih će ostati upravo nešto kao jedan dobar dokaz naše dobre i plemenite volje da nešto, da na taj problem smo bazirani, da sljedimo naputke Vijeća Europe, uopće svih ovih rezolucija, koje su u međuvremenu donešene, da se organiziraju i seminari. I sve je to dobro i sve je to …/Govornik se ne razumije./… i nemamo ništa protiv ali čini mi se to će samo ostati jedna simpatična simpatična deklaracija pa će nas jednom neki kroničar za 50.-tak ili 100.-tinjak godina reći, ovaj saziv Sabora i ovi zastupnici su 2007. godine bili senzibilizirani za ove probleme ako mi zapravo ne zadiremo malo dublje, a to dublje je prije svega doista pitanje pitanje budućnosti, perspektive, uključivanja mladih. Jer na kraju krajeva ta apatija, za tu apatiju je zapravo odgovorno opće stanje u društvu i nije moguće i ne znam da su mladi Europe pa i oni u našim krajevima šezdesetih i sedamdesetih godina doista bili zainteresirani za svijet u kojem žive a da danas ne znamo da cijeli bunt naše studentske populacije se zapravo zasniva na problemima prehrane što svakako da se razumije nije mali problem i možemo ga razumjeti …/Govornik se ne razumije./… studentskog standarda a da zapravo jednostavno ova cjelokupna politička, društvena, gospodarska situacija onih ljudi koji će danas, sutra isto ući u taj život da ih to uopće ne zanima, da to ne artikuliraju i doista imaju puno pravo da budu i nezadovoljni. Mislim da su tu kud i kamo veći problemi i to zahtijeva jednu tematsku raspravu u ovome Saboru da se ona i razmatra iz one knjige koja je ovdje napravljena 2002., 2003. godine što je napravio institut. Na neki način šteta što nije u ono vrijeme u povodu te knjige organizirana jedna tematska rasprava. Ali i bez kažem i sa ovim primjedbama klub HSLS-a dat će svoj glas za ovaj Konačni prijedlog Zakona o vijeću mladih. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče! Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! U Varaždinu je i oko prvog i oko drugog čitanja ovoga zakona održan Okrugli stol o vijećima mladih gdje su predstavnici udruga mladih govorili što oni uistinu misle i kako oni doživljavaju donošenje ovoga zakona. Pri tome moram reći da i grad Varaždin i Varaždinska županija su preduhitrili zakonodavce pa i u gradu i u županiji već djeluje vijeće mladih. Međutim, upravo zbog toga i bez obzira što zakon do sada nije propisivao postojanje vijeća mladih bilo bi zanimljivo čuti na koji način ili u prijelaznom razdoblju kako usuglasiti rad dosadašnjih vijeća mladih sa vijećima mladih koja će se sada osnovati. Ja bih molio pojašnjenje jer u odnosu na prvo čitanje tu jest mala razlika. Jasno nam je da odluku o osnivanju vijeća mladih koje će donijeti predstavničko tijelo ali čini mi se da jedno od temeljnih načela da način utjecaja vijeća mladih na predstavničko tijelo bi ipak trebalo definirati zakonom. Jer inače ćemo imati dosta šarena rješenja od nekog koje će biti poprilično komotno da će se davati veća prava mladih do toga da će biti taj utjecaj vijeća mladih dosta minoran. Znači, ja osobno smatram da bi taj članak 6. ipak trebalo preciznije i bolje i kvalitetnije urediti. Ono na što imam najveću primjedbu to je članak 7. Ako smo i Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi imali određeno i broj članova poglavarstava zavisno od veličine različitih općina pa i tu imamo različito mi sada ovdje definiramo do 10 tisuća pa od 10 tisuća i 1 nadalje čini mi se da ako igdje trebamo ostaviti i dopustiti da predstavnička tijela pokažu taj svoj nekakvi lokalni kolorit, svoje vlastite posebnosti da tada ne bi trebalo do kraja definirati možda minimalni broj članova vijeća mladih, ali definirati koji je to najveći. Pogotovo imate i gradova koji su izvan grada Zagreba gdje imate i veći broj udruga i samim time predstavnika mladih, gdje imate i eventualno sveučilište. Prema tome, definirati sada u jednom gradu od tridesetak ili više tisuća stanovnika da je to samo od 9 do 11 članova vijeća mladih čini mi se ovoga časa neprirodno. Primjerice, grad Varaždin ovoga časa ima u svom Vijeću mladih dvadeset Napravljeno je to zbog toga što je daleko veći broj zainteresiranih udruga mladih nego što to zakonodavac stavlja. Pri tome čini mi se da ne treba, znači naglašavam ne treba dirigirati broj članova vijeća mladih. Ako igdje zaslužuju županije, gradovi i općine da pokažu svoju posebnost to je na jednoj takvoj strani. Druga stvar je tiče se financiranja. Meni se čini odrediti da se moraju ili da treba financirati programe vijeća mladih odnosno rad vijeća mladih, to će biti šareno. Negdje će netko ispuniti veliki grad od trideset ili više tisuća stanovnika svoju obvezu da financira rad vijeća mladih sa 5 tisuća Stvar je uređena, ali recimo da se propiše da za rad vijeća mladih je potrebno osigurati 0,1% izvornih sredstava u proračunu općine, grada ili županije. Usput da spomenem i ovaj broj, mi imamo općine, čini mi se općina …/Govornik se ne razumije./… koja je najmanja u Republici Hrvatskoj i imamo općine, primjerice u Varaždinskoj županiji, koje imaju osam, devet tisuća stanovnika. Za sve nji je predviđen raspon od pet do sedam članova vijeća mladih. Čini mi se da će u općini Civljani teško biti naći i ovih pet a u općini primjerice Trnovec Bartolovečki u Varaždinskoj županiji gdje ima isto tako veliki broj udruga bit će teško zadovoljiti potrebe i sve ono što bi mladi htjeli sa sedam članova ove udruge. Upravo zbog toga potrebno je i tu mislim da je ovaj amandman koji je dao klub SDP-a itekako dobar na članak 10. vezano da predstavničko tijelo ipak mora razmotriti svaki prijedlog koji da vijeće mladih, razmotriti. A vezano uz financiranje čini mi se da bi bilo dobro ugraditi u zakon da se ne može financirati bilo koji program za mlade bez barem mišljenja ajde ako ne i pozitivnog, znači bez mišljenja vijeća mladih. Na taj način čini mi se da bismo dobili kvalitetu. Na ovom Okruglom stolu u Varaždinu rečeno je i tu su mladi izrazili svoje htijenje, znači da koncepcijski to ne odgovara onome što većina mladih želi. Oni žele da na izravni način delegiraju svoje članove članove u vijeća mladih. I ja sada dajem i primjedbu vezanu na članak 8. Ako želimo i imamo povjerenja u mlade osobe zašto ne dovesti do toga da predstavničko tijelo je obvezno prihvatiti sugestiju udruga mladih koje su kandidirale. Možda oni oforme nekakvu koordinaciju, dogovore se tko će biti članovi vijeća mladih a svjesni smo toga, pogotovo u većim sredinama, većim gradovima, županijama da politika ima presudan utjecaj i tada ćemo na neki način zagaditi atmosferu u tom vijeću mladih jer će vjerojatno doći do prekrajanja i do favoriziranja svojih "vlastitih političkih sumišljenika". Čini mi se da bi tu bio značajan iskorak ukoliko bi se ipak prihvatilo znači da predstavničko tijelo prihvaća odnosno samo potvrđuje ono što mladi ili predlože za vijeće mladih. mi se da još ima dovoljno vremena da se prihvati i takva na neki način solucija, bila bi daleko bolja i kvalitetnija. Sam zakon po sebi, moramo biti svjesni, neće riješiti utjecaj mladih na lokalnu politiku jer ovdje se ipak sve odnosi na lokalnu i regionalnu politiku. Već je bilo rečeno u raspravama da ovdje se ništa ne govori o državnoj razini, ali ako već idemo da se radi o lokalnoj razini dajmo da taj utjecaj mladih onda bude realan. Ja sam dao nekoliko prijedloga i sugestija, ne smatram da su to najkvalitetnija i najbolja rješenja ali i ovakvo rješenje koje ću osobno podržati je bolje nego ništa. Jer činjenica je da smo do sada imali ništa, da je to bilo prepušteno pojedinoj lokalnoj sredini. Na ovaj način će to biti kvalitetno i dobro, ali bi isto tako predložio da se vezano uz članak 16. da Vijeća mladih donose program rada za kalendarsku godinu, da ipak to povežemo sa načinom donošenja lokalnih proračuna. Prema tome trebalo bi propisati rok do kada se program Vijeća mladih donosi da se na temelju toga programa onda može i donijeti onaj financijski plan jer obično ako nemamo to iskoordinirano najlakše je onda reći ili da to bude barem prilikom donošenja lokalnih proračuna da se donesu ili da se potvrde i programi rada Vijeća mladih zajedno sa financijskim planom. Onda bi to imalo smisla. Jer ako izađemo izvan toga konteksta onda je pitanje iz kojih izvora će se osigurati i financijska sredstva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Naravno da je Konačni prijedlog zakona nešto bolji nego što je bio Prijedlog zakona u prvom čitanju i u tom pogledu odajem priznanje zapravo predlagateljima jer su čitav niz primjedbi koji su dali zastupnici prihvatili uključivo i neke primjedbe koje sam i sam davao. Međutim smatram da bi bilo dobro odgoditi izjašnjavanje o ovom zakonu još neko vrijeme jer postoji još nekoliko otvorenih pitanja koje bi trebalo raspraviti pa eventualno i korigirati amandmanima predlagatelja da bi zakon bio još kvalitetniji i još bolji. Prvo pitanje koje je i formalno i sadržajno je zapravo vezano uz pitanje prebivališta mladih i pitanje nadležnosti Vijeća mladih. Ako se pogleda članak 10. onda se vidi da Vijeće raspravlja, predlaže, predlaže, daje mišljenje, sudjeluje u izradbi i provođenju lokalnog djelovanja za mlade, izrađuje izvješće, predlaže mjere, skrbi o informiranosti i tako dalje i tako dalje ili bolje rečeno da ono ima raspravno savjetodavnu ulogu u odnosu na predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Međutim u članku 3. kad se pogleda vi vidite da smo mi zapravo odredili da mladi u smislu ovog zakona dakle oni koji mogu biti birani ili predlagani da budu izabrani u Vijeće mladih moraju imati prebivalište na području te te jedinice lokalne samouprave i naravno moraju biti u dobi od 15 do 29 godina. Sad se postavlja jedno vrlo važno pitanje. A šta je sa sveučilišnim gradovima? Znate veoma će biti interesantno kako onemogućiti u sveučilišnim gradovima studente koji naravno nemaju prebivalište ali imaju boravišni da preko studentskih udruga ostvare pravo da i oni budu predloženi u ta, u te, u ta vijeća mladih i da praktički mogu raspravljati o onim pitanjima od interesa za mlade vezano i za razvoj sporta, kulture a osobito položaja sveučilištaraca u društvu odnosno u tom gradu, toj jedinici lokalne samouprave. I zbog toga ja mislim ja mislim da bi trebalo razmotriti mogućnost. Ja bih molio državnog tajnika ako može obratiti pozornost. Ja mislim da bi trebalo razmotriti pozornost da se iznimno za sveučilišne gradove u članku 3. ubaci još jedan članak da i po prebivalištu studenti mogu biti putem studentskih udruga također kandidirani u Vijeća mladih u tim sveučilišnim gradovima. Drugo, druga moja primjedba koja je vezana jeste pitanje za rok. Naime zakonom je predviđeno da će se u članku 22., da će se u roku od 6 mjeseci osnovati vijeća mladih. Ali se postavlja pitanje u kojem roku će se donijeti odluka o osnivanju vijeća mladih. Jer odluka je sadržajno, treba biti razrađena i da treba ju donijeti gradska odnosno općinska vijeća. Prema tome trebalo bi propisati i dokazati se i taj akt mora donijeti i ja nisam siguran da je tu realan rok od 6 mjeseci vodeći računa o tome da se predstavnička tijela i jedinice lokalne samouprave u pravilu moraju sastati u roku od 3 mjeseca 3 mjeseca jedanput. Treća moja primjedba vezana je za broj članova Vijeća. Naravno da ovo od 5 do 7 je u redu kada se uzima nekakva prosječna općina odnosno jedinica lokalne samouprave ali ako se uzimaju jako male općine koje imaju po nekoliko stotina stanovnika onda nije moguće da ta općina ili da te općine mogu osnovati vijeća mladih. Pa čak nije, upitno je da li imaju i dovoljno mladih na svom prostoru po udrugama koje su osnovane u udrugama da bi udruge to mogle predložiti. I zbog toga bi trebalo vidjeti kako i na koji način riješiti to pitanje. Naravno meni ostaje i dalje konceptualno i koncepcijska primjedba na članku 8., stavku 3. Naime tu piše na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenik predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka članove Vijeća mladih bira i razriješava predstavničko tijelo. Ja ne vidim po čemu su onda oni predstavnici mladih. Znate ako su predstavnici mladih onda mladima moramo dati pravo da određeni broj mladih koje imaju oni izaberu i oni njih predstavljaju u općinskom vijeću, zastupaju njihove interese i tako dalje i tako dalje. I u tom pogledu ja sam za onu drugu soluciju Općinsko vijeće, Gradsko vijeće, Županijska skupština donosi odluku o osnivanju. Propisuje uvjete i kriterije tko može biti kandidat i ostavlja pravo udrugama odnosno ovlaštenim asocijacijama asocijacijama da mogu predložiti kandidate. Ne predložiti kandidate nego utvrditi na temelju tih kriterija kandidate i izvršiti izbor i na osnovu toga izvijestiti Vijeće da su oni članovi Vijeća mladih. Onda je to po mom dubokom uvjerenju daleko, daleko važnije i daleko bitnije. Peta primjedba je vezana za rok. Nije dobro staviti da Vijeća mladih se biraju na dvije godine. Treba ih vezati za mandat lokalne zajednice. Odnosno predstavničkog tijela lokalne zajednice iz jednostavnog razloga jer u tom vremenu moraju imati mogućnost da makar kroz savjetodavnu i raspravnu funkciju i predlagačku ulogu praktički kao nekakvo radno tijelo utječu na to da pokušaju stavljati na dnevni red, štititi i ostvarivati interese mladih. U tom pogledu je sasvim jasno da ovo pitanje da se Vijeća mladih redovito održavaju sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca, postavlja se pitanje a zašto kad Gradsko i Općinsko vijeće u tom kontekstu, slabo vam radi ozvučenje, u tom kontekstu može, ima obavezu svaka 3 mjeseca. Prema tome ako svaka tri mjeseca to Općinsko vijeće onda to treba uskladiti da bude s obzirom da će oni zajednički tamo komunicirati i obavljati određene poslove i vezano za rad Općinskog vijeća. U članku 12., stavak 3. postavlja se pitanje naravno oko sukoba interesa. Vrlo je interesantno gdje je primjećeno oko vlasništva, oko, ne znam dionica i tako dalje. A šta je sada sa mogućim sukobom interesa ako se radi o mladom Ne znam zašto. Što ako se radi o mladoj osobi koja je član Vijeća mladih a zaposlena je u nekoj pravnoj osobi. A u isto vrijeme ta pravna osoba treba da ostvari neki od projekata kojim se štite ili realiziraju prava mladih. Mislim da u takvoj situaciji i to bi trebalo donijeti. I ostaje još ovo pitanje koje je nešto bolje postavljeno ali nije do kraja riješeno. To je pitanje gdje vijeća mladih trebaju donositi svoj program, dostaviti zapravo predstavničkom tijelu, a u isto vrijeme se postavlja pitanje da predstavničko tijelo zapravo odlučuje o financiranju i financijskim sredstvima. E sad se postavlja pitanje kada bi trebalo doći do tog programa. Mišljenja sam da bi to trebalo biti svakako prije donošenja proračuna. I u tom segmentu bi trebalo ipak propisati minimum obaveza i programskih sadržaja koji štite interese mladih koje bi trebala gradska, odnosno općinska vijeća financirati. Naravno ne mogu se prihvatiti baš ni svi megalomanski projekti koje bi trebalo u tom pogledu financirati ili rješavati. I zadnju stvar koju bi htio reći jeste da je trebalo dati i naputak jedinicama lokalne samouprave da pored ovih sadržaja koje zakon propisuje da one mogu odlukom o osnivanju vijeća mladih i proširiti ne samo njihovu nadležnost nego i mogućnost njihovih interesa, ovisno o gospodarskim i inim mogućnostima i prilikama na području tih jedinica lokalne jedinica lokalne samouprave da bi zapravo mogli na odgovarajući način rješavati. Vidio sam kolege i prijedlog amandmana između ostaloga Kluba zastupnika SDP-a koji otvara pitanje da se i u gradskim kvartovima ili četvrtima mogu osnovati vijeća mladih. Međutim, to se postavlja pitanje, moralo bi se postaviti pitanje šire, zapravo da li se u sklopu mjesne samouprave također može osnovati vijeće mladih kada se radi o interesima i pitanjima vijeća mladih ne samo u velikim gradovima nego i u drugim jedinicama lokalne samouprave gdje to i takve mogućnosti postoje. I dakako u tom segmentu ostaje dodatno pitanje gdje se pokušava ovdje vezati kandidaturu, na to se posebice osvrćem, da članove vijeća mladih predlažu od udruge mladih, udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studenski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Ovo drugi registrirani oblici organiziranja mladih podrazumijeva da mogu i mladi koji su organizirani u posebne sekcije, forume ili oblike pri političkim strankama, ili bolje rečeno ako, tako bi se moglo interpretirati da se ne može isključiti. Kao i u pojedinim interesnim udrugama ako oni nastanu. Primjerice pri sindikatima ili ne znam u sklopu poslodavaca, itd. mladih. Zbog toga postavlja zapravo jedno interesantno pitanje da ova depolitizacija teško se može provesti jer samo predstavljanje vijeća mladih kao predstavničko tijelo mladih koje doduše nema ulogu da odlučuje ali ima odluku da pokreće, da predlaže itd. samo po sebi jeste jedan oblik političkog rada, i političkog rada mladih, dakle ne samo interesnog. I u pogledu zapravo je to trebalo onda do kraja razraditi, otvoriti na kraju krajeva. nastajanja ovih vijeća mladih između ostalih ima i edukativnu funkciju koju treba osposobljavati mlade ljude i privikavati ih na višestranački sustav, na demokratske odnose i da steknu što više znanja da u tim odnosima kvalitetno sutra mogu prezentirati, zastupati interese svih naših građana neovisno od svakog aspekta će u njima pristupati. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospođa zastupnica Biserka Perman. Izvolite.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 i njihovo rješavanja, pogotovo onih pitanja koja se odnose na sadržaj i kvalitetu njihova života. S obzirom na činjenicu da je ovaj zakon iako značajan relativno kratak, a već smo o njemu dosta toga čuli u dosadašnjim raspravama ja ću u svojoj raspravi biti vrlo kratka. Želim se osvrnuti na svega nekoliko detalja, odnosno postaviti nekoliko pitanja. U obrazloženju Konačnog prijedloga Zakona o vijećima mladih u okviru prijedloga i mišljenja koje predlagatelj nije prihvatio između ostalog stoji, citiram: "Broj članova vijeća mladih u smislu izbjegavanja neravnopravnosti kod izbora članova vijeća mladih treba definirati odlukom…", to podvlačim, "…treba definirati odlukom o osnivanju vijeća mladih na način da se tom odlukom predvidi ravnopravan tretman predlagača koji će predložiti kandidate za zadani broj članova vijeća mladih.", završen citat. Postavljam pitanje kako će donositelj odluke o osnivanju vijeća mladih znati što treba definirati odlukom ako to ne piše u samom zakonu, a on nema tekst ovog obrazloženja i još k tome u poglavlju koji predlagatelj zakona nije prihvatio. jedno po meni vrlo bitno pitanje koje sam postavila i na sjednici Odbora za obitelj, mladež i sport i na koje na moju žalost nisam dobila zadovoljavajući odgovor pa ga ovom prigodom želim ponoviti. Možda su se u međuvremenu predlagatelji uspjeli dogovoriti o tome pa će to pitanje dobiti i konkretan odgovor kako bi zakon osim deklarativne naravi dobio i praktičnu primjenu. Moje pitanje glasi, što će se dogoditi ako se prema članku 22. ne osnuje vijeće mladih u roku od 6 mjeseci? Kakve su sankcije, tko će ih i hoće li ih uopće netko snositi? Iz ovog pitanja nametnule su se dvije dileme, odnosno moguće situacije. Prva je situacija, ako postoji interes na terenu, ali lokalna samouprava to ne želi sprovesti. Ova se situacija može dogoditi u većim općinama odnosno gradovima gdje postoji veći broj mladih aktivnih u raznim društvima i udrugama, ili pojedinaca koji nešto želi učiniti na afirmaciji mladih u društvu. Druga je moguća situacija posve obrnuta, lokalna samouprava želi, ali ne postoji interes mladih. Naime, ovakva situacija se može dogoditi u malim jedinicama lokalne samouprave gdje je vrlo mali broj mladih, dakle uglavnom u nerazvijenim općinama sa vrlo malim brojem stanovnika na otocima i slično čiji proračuni su usput rečeno toliki da teško mogu financirati i svoje dosadašnje aktivnosti, a kamo li još nešto drugo. Što će se dogoditi u ovim situacijama? Odgovora nema. Isto tako uvođenje obveznog osnivanja vijeća mladih u jedinice lokalne zajednice u jedinice lokalne zajednice što zahtijeva i izmjene njihovih statuta i poslovnika o radu predstavničkih tijela jedinica, pa nisam sigurna hoće li se to moći provesti u rečenom roku od 6 mjeseci, pogotovo kad se uzme u obzir da u istom periodu treba provesti i proceduru kandidature i izbor članova vijeća mladih. Postavlja se pitanje također financiranja vijeća za koje u proračunima lokalnih zajednica za ovu godinu nisu predviđena financijska sredstva. Čini mi se da ova pitanja i dvojbe nameću potrebu da se ovaj zakon još jednom pročisti prije konačnog donošenja kako bi svi ovi problemi, kako bi se svi ovi problemi na kvalitetan način definirali u zakonu. Jedan od načina je i taj da predlagatelj vlastitim amandmanima poboljša njegov konačni tekst. Na kraju spomenut ću i amandman kojega samo podnijela. Članak 11. u stavku 3. kaže da predsjednik Vijeća mladih može sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća mladih na vlastitu inicijativu ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Vijeća mladih. Mislim da bi taj stavak trebalo izmijeniti tako što se definira da predsjednik mora sazvati Vijeće na prijedlog 1/3 članova a da tekst koji se odnosi na njegovu vlastitu inicijativu bude izbačen s obzirom na to da on i inače saziva sjednice prema potrebi pa njegovu inicijativu nije potrebno definirati kao izvanrednu sjednicu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Prije svega reći ću da podržavam ovaj Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih koji se nalazi pred nama jer će svakako doprinijeti poboljšanju položaja mladih i njihovom većem uključivanju u društveni ali i politički život lokalnih zajednica. Dakle, jedinice lokalne samouprave, općina, gradova i županija. Isto tako, važno je naglasiti i podržat ću ovaj Zakon iz razloga što je to zapravo prvi institucionalni oblik organiziranja mladih u ovih ovih zadnjih 15-ak godina. Dakle, do sada su mladi bili prepušteni vlastitoj inicijativi, dakle, institucijama civilnog društva da se organiziraju, dakle, kako bi uobličili, dakle, svoje interese i svoje djelovanje. Prije svega u ovoj raspravi ću se osvrnuti na one stvari o kojima sam govorio i u prvom čitanju, koje su uvažene ali određeni dio i nije uvažen. Dakle, onoga što sam predlagao. Prije svega, mislim da je dobro za razliku od nekih kolegica i kolega što je u odnosu na prvo čitanje uvažen prijedlog o obvezatnosti osnivanja Vijeća mladih. Naime, u prvom čitanju je bilo navedeno da se Vijeća mladih mogu osnivati. Mislim da je to dobro iz razloga što će se na taj način prisiliti prije svega one male općine. Dakle, da pokušaju barem osnovati Vijeće mladih jer bojim se da u protivnom neke jedinice lokalne samouprave to ne bi niti pokušavale i svakako to ne bi bilo dobro. Složio bih se i sa ovim prijedlogom koji je bio iznijet od kolegice Lugarić da se u članku 5. omogući osnivanje Vijeća mladih i u gradskim četvrtima Grada Zagreba jer mislim da su to ipak velike četvrti koje zaslužuju i morale bi imati i mogućnost osnivanja takvih vijeća. Što se tiče odredbi članka 8. stavka 2. koji određuje tko može predložiti kandidate za članove Vijeća mladih, mislim da je sadašnja formulacija u odnosu na formulaciju u prvom čitanju puno bolja. Tada se predlagalo, predlagalo se da mogu predlagati određene pravne osobe što je bio preširok pojam koji bi zasigurno unio mnogo zbrke i problema u primjeni, odnosno provođenju ovog članka. No međutim, mislim, i ovdje je bilo u raspravi izrečeno da bi se uz udruge i ovo što se definira člankom 8. da mogu predlagati kandidate registrirani oblici organiziranja mladih, trebalo bi omogućiti i dakle onim mladima koji nisu uključeni u bilo kakve udruge, odnosno u te oblike organiziranja mladih da mogu isticati svoje kandidate, dakle, i da mogu biti birani u Vijeća mladih. O tome je govorio kolega Radoš. I da bi se izbjegle sve dvojbe oko toga što su to registrirani oblici organiziranja mladih mislim da je dobro precizirati da podmlatci političkih stranaka imaju mogućnost i pravo, dakle, kandidirati svoje predstavnike u Vijeća Vijeća mladih. Što se tiče članka 9. stavka 2. predlagao sam da se iz razloga za razrješenje člana Vijeća mladih prije isteka mandata izuzme odredba "ako navrši 30 godina života". Dakle, predložio sam da s obzirom da bi mandat članova Vijeća, kako je predloženo, trajao 2 godine, dakle, relativno kratko. Da članu Vijeća koji bi eventualno u mandatu navršio 30 godina života mandat traje do redovnog isteka mandata. Dakle, do novih izbora, a ne da ga se razrješava zato što je navršio 30 godina života. Ako se baš želi ograničiti mandat na 30 godina života onda bi bilo bolje da se unese odredba kojom bi po sili zakona prestao mandat članu Vijeća mladih kad navrši tih 30 godina života, a ne da ga se razrješava. Stoga predlažem da predlagatelj još jednom razmotri ovaj moj prijedlog. Također osvrnuo bih se i na članak 11. Zakona. Naime, i tu sam u prvom čitanju dao određene primjedbe koje nisu uvažene. One se odnose na odredbu da predsjednik Vijeća mladih može sazvati izvanrednu sjednicu na vlastitu inicijativu. Ne vidim zašto bi predsjednik Vijeća mladih sazivao izvanrednu sjednicu na vlastitu inicijativu s obzirom da je ovlašten sazvati sjednicu, dakle redovnu, kad god poželi. Dakle, to je upravo ta njegova vlastita inicijativa. Ograničenje mu je jedino da sjednicu mora sazvati najmanje jedanput u 2 mjeseca što određuje članak 11. stavak 1. Ako se baš isto tako želi zadržati mogućnost sazivanja izvanredne sjednice onda bi trebalo definirati u kojim okolnostima i uvjetima predsjednik saziva izvanrednu sjednicu. Prije svega, trebalo bi se konkretizirati što su to izvanredne okolnosti. Također prema ovom Prijedlogu zakona izvanrednu sjednicu saziva predsjednik i na prijedlog najmanje 1/3 članova Vijeća, ali i dalje ostane otvorenim što ako je predsjednik ne sazove i ne želi sazvati. Tko će je ili može sazvati? Mislim da bi se tu trebalo konkretnije definirati što se događa u tom slučaju. Isto tako u prvom čitanju govorio sam i imao sam određene primjedbe na članak 16. i 17. koji se odnosi na donošenje godišnjeg programa rada Vijeća mladih, planiranje financijskih sredstava, davanje odobrenja predstavničkog tijela na program Vijeća mladih. Mislim da su sadašnja rješenja i odredbe puno kvalitetnije i konkretnije u odnosu na prvo čitanje jer i mislim da je logično da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave odobrava program rada Vijeća mladih jer se u proračunu, dakle, i predviđa osiguravanje financijskih sredstava, dakle, u proračunu jedinica lokalne i područne samouprave. Dakle, eto to su nekakvi moji prijedlozi što bi trebali eventualno još učiniti da se poboljša ovaj Konačni prijedlog Zakona. I još jednom ponavljam da ću ovakav Prijedlog podržati.

osnovati Vijeće mladih. Vi ste rekli da takvu odredbu podržavate. Ja bih najsretnija bila mislim i svi mi ovdje zastupnice i zastupnici u Saboru kada bi zaista svaka općina i grad imali Vijeće mladih. No međutim, mi imamo općinu Civljane koja ima 130 ili 170 stanovnika u kojem nema ali apsolutno niti jedne osobe koja ima kvalifikaciju da bude izabrano Vijeće mladih. Dakle, nema ni jedne udruge, nema ničega, a oni moraju po članku sedmom imati Vijeće mladih od pet do sedam članova. Ponavljam, tamo ima 130 stanovnika. Prema tome, ja mislim da je puno bolje da napravimo, da odnosno da stavimo odredbu da to bude negdje općine i gradovi kojima to zaista ima uvjeta, koji imaju interesa da to naprave, da zaista informiraju Vijeće mladih a oni koji nemaju da ne formiraju tijela bez veze. Mi kao Sabor možemo imati određeni instrument da na neki način to uvjetno rečeno i kontroliramo. Mi možemo zatražiti izvješća na koncu konca i od ministarstva i od Vlade da nam podnese gdje je formirano, gdje nije, zašto nije tamo gdje nije. Prema tome, mi imamo određeni mehanizam kontrole i na koncu konca pritiska da tako nešto formiraju. Ali zaista u nekim manjim sredinama gdje nema naprosto udruga, gdje nema škola jer mi na žalost takve općine imamo. Naravno da je kontra argument kaže dobro ali onda takve sredine ne smiju ni biti općina. Ali to na žalost nije sad problem. Mi imamo situaciju da imamo naprosto jako puno malih općina koje ćemo prisiliti da formiraju tijela bez veze.

vijeća, dakle predstavnička tijela jedinica lokalnih samouprava obvezna osnovati odnosno pristupiti osnivanju Vijeća mladih kako se ne bi dovodili u situaciju dakle da vršimo pritisak na njih kako vi to govorite, nego jednostavno je najbolje to urediti zakonom. Ponovit ću ono što sam rekao dakle ukoliko bi se ostavila mogućnost osnivanja Vijeća mladih bojim se da upravo te male općine ne bi niti pokušale osnovati Vijeća mladih jer bi unaprijed rekli pa mi imamo vrlo mali broj mladih ili uopće nemamo udruga i ovih oblika dakle koje mogu predlagati dakle kandidate za članove Vijeća mladih. I zato mislim da je bitno i ovdje odrediti ovo što sam i predložio da mogu i pojedinačno se kandidirati, dakle mladi u ta Vijeća mladih uz udruge što je predviđeno sadašnjim prijedlogom. Dakle, na taj način bi se i olakšalo osnivanje tih Vijeća mladih u manjim općinama gdje ponavljam oni nemaju određene oblike, organizacijske oblike određene udruge. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I kao posljednji u današnjoj raspravi gospodin zastupnik Miroslav Rožić. Izvolite.

prijelazne i završne odredbe ovoga zakona određuju da u članku 22. da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave kaže osnovat će Vijeća mladih u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dakle, iako je tu netko malo prije od kolega blizu mene koji sjede rekao što je ovo ovaj tjedan svi se u Saboru slažu oko donošenja ovih zakona, svi ih podržavaju. Naravno da nikom ne pada na pamet niti u ovoj situaciji ne podržati ovaj Prijedlog zakona o Vijećima mladih međutim doista se postavlja jedno posve logično pitanje na tragu ovih izmijenjenih replika koje sam već spomenuo. Naime, ne samo da postoje općine i jedinice lokalne samouprave koje nemaju uopće nikakve osnovne uvjete da osnuju Vijeće mladih. Jer naime, ali mladih nema, rekao je gospodin Sesvečan u odgovoru na ovu repliku kada ne bi postojala obveza upravo smo mi zato željeli unijeti tu obvezu da se ne bi dogodilo da neke općine uopće ne osnuju Vijeća mladih. Dakle, ne bi ni osnovali Vijeća mladih kad ne bi postojao takav zakon i takva zakonska obveza. Ja se u načelu slažem sa kolegom Sesvečanom koji je to rekao. Međutim, postavljam svima vama ovdje pitanje prema ovom zakonu što će se dogoditi ako neka općina ili grad ne osnuje Vijeće mladih? Što će se dogoditi? Ništa. Nikom ništa. Naime, nema nikakvih sankcija. Nema nikakvih kaznenih odredbi. U ovom zakonu nema ničega eto što bi se trebalo dogoditi. To je otprilike kao da donesemo Zakon o i onda nema kaznenih sankcija. Ako uplatite porez dobro, razrežemo koliki treba biti taj porez, koliko ga treba uplatiti, kome ga treba uplatiti. Sve je riješeno u zakonu ali tko hoće dobro, tko neće opet dobro. Kakvi su to zakoni oprostite gospodo bez obzira što ja podržavam Zakon o vijeću mladih. Ja vas zapravo pitam nije li vama konačno meni je dosta toga da u Hrvatskom saboru donosimo zakone koji zapravo nikoga ni na što ne obvezuju, nego više mu ovako preporučaju, pa čak mu propišu i rok od šest mjeseci ali ako se ne poštuje taj zakon nikom ništa. Ja ne vidim koje su svrhe tih zakona, što mi zapravo radimo, što pokazujemo javnosti, Europi, civiliziranom svijetu ili ne znam kome, da smo mi usvojili standarde osnivanja Vijeća mladih u svim jedinicama lokalne samouprave. To nema nikakve veze. I konačno u krajnjoj liniji postavljam pitanje ako doista želimo usvajati te standarde onda zašto ovaj zakon ne nosi oznaku P.Z.E. Iz kog razloga? Pa da usvojimo te standarde. Ne, to je ovako ja bih rekao više još jedan od puno na žalost puno zakona kojeg smo donijeli u Hrvatskom saboru kojega zapravo nitko neće ili hoće, prepuštamo volji građana da taj zakon poštuju ili ne. Prepuštamo volji vlasti lokalne samouprave na razini općina i gradova da taj zakon poštuju ili ne. Naći će oni stotine izgovora od financiranja, od prostora, od ovoga, od onoga što god hoćete, naći će se izgovora zašto nije osnovano Vijeće mladih i nikom ništa. Zato bi ja doista apelirao da počnemo u Hrvatskom saboru bez obzira da li želimo time postići neku civilizacijsku razinu ili želimo samo pokazati javnosti i svijetu da neke stvari poštujemo ili da smo senzibilizirani za probleme mladih ili ne znam čega, nego naprosto da donesemo jedan zakon koji će tim mladima omogućavati da da djeluju na način na koji trebaju djelovati i to tako da se propiše starima da im to moraju omogućiti, a ne da se deklarativno zapravo odredi starijima i onima na vlasti da im to trebaju omogućiti, jer se gospođe i gospodo po sadržaju toga da ovdje ne postoje nikakve sankcije ni kaznene odredbe niti bilo šta za one koji su obveznici osnivanja Vijeća mladih a to su jedinice lokalne samouprave zapravo stvar svodi posve na ja bih rekao jednu deklarativnu razinu pa bi se slobodno ovaj dokument koji držim u ruci koji se zove Konačni prijedlog Zakona o Vijećima mladih mogao bi se slobodno zvati rezolucija o Vijećima mladih a ne Zakon o Vijećima mladih. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I kratki osvrt na kraju državnog tajnika, gospodina Tomislava Ivića. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ja vam se u ime predlagatelja evo na kraju zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovoj raspravi. Predlagatelj će razmotriti i pristigle amandmane te ćemo se do idućeg petka naravno očitovati o Možda samo nekoliko riječi bez namjere da sada ponovno aktualiziramo neka pitanja koja su ovdje postavljena kao problematična, mislim da je ipak puno bolje da je obveza osnivanja Vijeća mladih jer ćemo na taj način potaknuti i one koji u suprotnom smislu, odnosno da su ostale odredbe iz prvog čitanja, a imaju mogućnosti za osnivanje Vijeća mladih ne bi osnovali. Jasno je da će biti problema u ovim manjim općinama, ali mislim da je ovo puno bolje rješenje nego da smo kažem ostavili samo mogućnost, jer siguran sam onda da veliki dio jedinica lokalne samouprave od 500 i nešto, nikada ne bi osnovao Vijeće mladih. I druga stvar, mislim da stvari ne treba postavljati samo po pitanju materijalnih ili nekih drugih sankcija nego da u predstavničkim tijelima postoji i politička odgovornost za provođenje nečega ili neprovođenje i u tom smislu svakako bez obzira šta ne postoje sankcije za provođenje ovog zakona itekako postoji politička odgovornost predstavničkih tijela za provođenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu